Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Stojan Radenović, najstariji narodni poslanik među vama.Dozvolite mi da otvorim Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine u ovom

prisustvuju predsednik Republičke izborne komisije gospodin Vladimir Dimitrijević i ostali članovi i zamenici članova Republičke izborne komisije, koje pozdravljam.Podsećam vas da, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, prvoj (konstitutivnoj) sednici Narodne skupštine, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomažu po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik.Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu mi pomažu Srđan Smiljanić, generalni sekretar Narodne skupštine, Dragana Odović, zamenik generalnog sekretara, i najmlađi narodni poslanici:

današnjoj sednici prisustvuje 216 narodnih poslanika i da, saglasno članu 105. stav 1. Ustava Republike Srbije i članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, postoje uslovi za rad i odlučivanje.Podsećam

Izbor članova radnih tela Narodne skupštine,6. Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.Prelazimo na 1.

na odredbe Poslovnika Narodne skupštine kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini (članovi 5. i 6. Poslovnika Narodne skupštine).Narodni poslanik stiče prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata.Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Narodna skupština na prvoj (konstitutivnoj) sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih narodnih poslanika obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član.Komisija, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.Na osnovu izveštaja Komisije predsedavajući na prvoj (konstitutivnoj) sednici

skupština je konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika (član 101. stav 4. Ustava Republike Srbije).Saglasno tome i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine izaberu:

i Jelena Pavlović sa Izborne liste MI – GLAS IZ NARODA, prof. dr Branislav Nestorović.Napominjem da je, saglasno članu 5. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno da za predlog za obrazovanje komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje na glasanje Predlog za obrazovanje komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne

180.Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali I.Sada prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije.Sa radom ćemo nastaviti nakon pauze.(Posle

Podsećam vas da ste uz saziv ove sednice primili Izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Pre početka ovog dela sednice, uručen vam je Izveštaj Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Da li izvestilac Komisije želi reč?

komisija koja je obrazovana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima je, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine, uporedila podatke iz 250 uverenja o izboru za narodnog poslanika sa odgovarajućim podacima u Izveštaju o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.Utvrđeno je da su sa navedenim izveštajem saglasna uverenja svih 250 lica kojima, u skladu sa iznetim, treba da budu potvrđeni mandati narodnih poslanika.Uvaženi predsedavajući, koristim priliku da svim narodnim poslanicima čestitam na izboru i poželim puno sreće u radu Četrnaestog saziva Narodne skupštine, a građanima Srbije želim da čestitam na slobodnim, demokratskim, fer i poštenim izborima koji su održani 17. decembra Saglasno članu 130. Zakona o izboru narodnih poslanika i članu 6. Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu Izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, konstatujem da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima.Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101. stav 4. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština je konstituisana.Poštovane

SRBIJE, ISTINI I PRAVDI.“Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju ga generalnom sekretaru, gospodinu Srđanu Smiljaniću, preko Službe protokola Narodne skupštine.Dozvolite mi da vam poželim uspešan zajednički u predstojećem mandatu.Poštovani narodni poslanici, podsećam vas da je, saglasno članu 22. Poslovnika, potrebno da obrazujete poslaničke grupe.Takođe grupe.Takođe vas podsećam da je poslanička grupa obrazovana podnošenjem predsedavajućem Narodne skupštine, preko Pisarnice Narodne skupštine, spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naglašava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik. Narodni poslanik može da bude član samo samo jedne poslaničke grupe.Ovim smo za danas završili rad sednice Narodne skupštine.O nastavku sednice bićete blagovremeno obavešteni.Hvala vam mnogo.